Уважаеми колеги, продължаваме с разискванията. Заявено изказване има народният представител Тома Биков. Изпуска си реда. Следващото заявено изказване е на госпожа Желева – народен представител от БСП.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник министър Лазаров! Необходима е дискусия за промени в Кодекса на труда, особено на фона на динамично променящата се икономическа среда и промяната съответно на пазара на труда, която обуславя нуждата от съвременен регламент на трудовите отношения в България. Тази тема всъщност я няма и покрай текстове, които синхронизират европейски директиви и някои козметични промени, се прокарват изменения, които са свързани с организацията на производствения процес и работното време, но те са заробващи за работника. (Шум и реплики.) По думите на Министерството Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е плод на почти двегодишна работа между социалните партньори и Министерството на труда и социалната политика. Законът, доколкото е възможно, е един балансиран нормативен документ, който отчита интересите на трите страни и тези отношения между тях, приемлив на този етап. (Шум и Балансът обаче спокойно можем да заменим с пазарлък. Видно от думите и от това, което се изрече и в Комисията, и това, което имаме на нашето внимание, тези промени са на парче. Липсва основна визия и основна цел, няма я цялостната концепция, която всички ние искаме да видим, или накратко, с цялото ми уважение към тези, които са работили по тези проблеми и промени: „Напънала се планината и родила мишка“. Като мотиви за изменение и допълнение на Кодекса на труда вносителите са посочили необходимостта от развитие на законодателството в областта на трудовото право; гарантиране правата и интересите на страните по трудовото правоотношение, продиктувани от промените на пазара на труда, свързани с процесите на глобализацията и дигитализацията, и ред други, добре звучащи общи фрази. Формулираните цели са още по-грандиозни и ако не вникнем в това, което ни се предлага, ще останем с впечатлението, че тези промени ще решат голяма част от проблемите на работещите и на работодателите. Само че истината не е точно такава – тези изменения не решават нищо съществено. Какво се предлага на нашето внимание? Двата въпроса, които са най-съществени и моите колеги преди това коментираха,

как и спрямо кого ще се прилага увеличеният размер на извънредния труд, който евентуално ще се договаря с колективния трудов договор, ако същият бъде разпрострян, разбира се. В колективния трудов договор може да се договорят и уговарят само по-благоприятни условия за работниците в тези договори. Увеличеният размер обаче на извънредния труд, който може да бъде до 300 часа, по-благоприятен ли е за работника? Може би ще е по-благоприятно, ако беше предвиден и увеличен размерът на възнаграждението за този извънреден труд, но това го няма, това липсва. Вторият съществен проблем – сумарното изчисляване на работното време, по което синдикатите имаха подписка и се подписаха над 100 000 работници. Как го решаваме? Отново прехвърляме отговорности, този път обаче към Министерския съвет. И, забележете, искате да приемем нещо, за което дори не знаем каква ще бъде неговата рамка, какви ще бъдат проблемите, които ще бъдат уредени. Предлагаме този срок да бъде прехвърлен от шест, както беше досега – хубаво е, че го намалявате на 4 месеца, но пък в същото време отваряте вратичка той да бъде увеличен с колективно договаряне до 12 месеца. да бъде при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. По какъв начин ще се решат проблемите, които поставиха тези сто хиляди работници? По никакъв начин. Ние дори няма да знаем какво ще се случи занапред в тази наредба. Кои са текстовете, които все пак можем да наречем съществени? Ще Ви кажа някои от тях. Замяната на топла храна с безплатна – голяма промяна. Намаляването на санкциите за трудовите нарушения – това дали ще е добро за нарушенията, които преди малко се изтъкна, че са толкова много?

Темата за доходите е най-важната. Колеги, от това, което се случва навън, това, което хората имат нужда да чуят за реалните проблеми, най-големият проблем за тях са доходите. Тук и в пространството колегите Патриоти предлагат промени в Кодекса на труда, свързани с промяна на официалните празници, което смятам за несериозно, защото дневният ред на хората е съвсем различен.

Няма го и нашето предложение, което години наред защитаваме, защитават и синдикатите – заплащането на нощния труд да бъде уредено в Кодекса на труда. Ето затова нашата оценка към предлаганите промени е ниска и затова нашата парламентарна група ще се въздържи от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

Много аргументирано и с висока академичност доцент Михов представи аргументите, с които правим предложението, а именно празникът да се нарича Ден на българската писменост, просвета и култура. Защо е така? Предполагам, че няма български гражданин, който да не е запознат с графичните системи, които използват славянските народи, с това, че глаголицата е дело на свети Константин-Кирил Философ, че тази писменост постепенно отпада във времето, като последно се използва в Късното средновековие в Западните Балкани, в някои отдалечени кътчета на днешна Хърватска. Няма да навлизам в историческа терминология и подробности, тъй като тези факти са познати от мотивите, които сме изложили тук, а Вие сте се запознали с тях. Определено кирилицата е чисто българско творение. Тя е създадена от Климент Охридски в българската държава по време на българските средновековни царе или по-точно в края на IX и началото на X век. Това, което е важно за всички нас, е, че днес трябва да правим разлика между църковния празник 11 май, който е Денят на Светите равноапостоли – братята Кирил и Методий. Той се отбелязва за първи път в България още в Средновековието, а в новата епоха – Възраждането, в началото на XIX век са първите такива чествания на този празник. Впоследствие, както знаете, този ден, след промяната в календара през 1916 г., започва да се отбелязва на 24 май. В момента имаме един дуализъм в честването на на Деня на Светите братя: на 11 май Българската православна църква отбелязва църковния празник, а 24 май е граждански празник. Това е празникът, в който почитаме българските букви и просветата, учебното дело и така нататък. Нека да отбележим, че в дълъг период от време след освобождението на България от турско робство 24 май е бил чисто училищен празник. Той не е бил официален, не е бил държавен, не е бил ден на някаква просвета или някаква култура, бил е чисто български учебен празник. Това, което ни кара да внесем тези мотиви, и не бих се съгласил с аргументите на хората, които говориха преди мен, че това не е част от дневния ред на българското общество, е много важна част от еманципацията на българския народ. Когато ние отбелязваме Светите братя Кирил и Методий, българският народ започва да извисява своя дух, започва да се еманципира от останалите народи, които обитават и живеят в Османската империя по онова време. Нека да не забравяме, че нашите борби не са били само срещу турските поробители, те са били и срещу фанариотското духовенство, и срещу попълзновенията на други славянски народи, които са се опитвали да приобщят български територии, българско население и да променят националния характер на тези български територии и на тези хора. Затова ние не бива да страдаме от комплекси, не бива да използваме терминология и методология от едни други, вече отминали времена. (Шум.) ПРЕДСЕДАТЕЛ Нека да не забравяме, че славянофилството е политическа доктрина. Тя не е културна, не е просветна. Това е политическа доктрина на друга държава, която има своите имперски цели и намерения от времето на Петър Велики нататък. Затова ние, които сме сме в този парламент, сме призвани да защитаваме българската национална кауза и българската национална идентичност. Бяха изказани мнения и в предварителните разговори, и в кулоарите, че този проблем едва ли не е външнополитически и сме щели да засегнем нечии интереси.

някой би се обидил, че ние честваме 6 май като Ден на храбростта и Българската армия. Това е денят на Свети Георги Победоносец. Това само български ден ли е и само български църковен празник ли е? Мисля, че има абсолютна идентичност между двете неща и не бива да правим разлика между тях. Българската просвета и култура е такава. От началото на XIX век, когато балканските и не само балканските, европейските народи започват да формират своите национални идентичности, те създават собствени езици и собствени азбуки. Никоя друга държава не нарича своята азбука по някакъв друг начин освен със собственото наименование на държавата, в която е тя. Та нима сърбите наричат азбуката си по друг начин? Нима руснаците, украинците или другите славянски народи наричат по различен начин своята азбука, а не със самоназванието на самата държава и на самия народ? Ние ли сме най-големите нихилисти, уважаеми колеги, че ще продължаваме да използваме терминология, която е абсолютно национално безотговорна, която не държи на българската национална идентичност и която се опитва изкуствено да ни вменява някакви други идентичности освен тази, с която ни е сътворил Господ Бог? Мисля, че е призвание на всеки един от нас не да полемизираме, не да политизираме

българския национален интерес – веднъж завинаги да се еманципираме от опитите да бъдем поставени в някакви рамки, в някакви ограничения, които не са полезни и не са добри за българската национална идентичност, самочувствие и гордост. На какво в крайна сметка учим децата си? Когато отидат в първи клас, те учат българското „а“ и Никой не казва, че учат славянското „а“ и „б“. Азбуката е българска, писмеността е българска и тя може да бъде само и единствено такава. Ние не отричаме славянската идентичност на българския народ и на другите, които говорят на езици, които произхождат от славянската общност. Макар и най-нехарактерен като славянски език, българският е такъв. Ние не искаме по този начин да се отречем, че принадлежим към тази етнокултурна общност, която съществува повече от 2000 години на европейския континент. Ние искаме да еманципираме българския език и българската писменост като такива, както са характеризирали своите писмености и езици всички останали славянски православни народи. Ще дам може би последен аргумент в посока защо не е общославянска тази писменост, както се опитват да ни внушат? Защото на нея пишат и няколко неславянски народи. Например използва се в Монголия, в Казахстан – народи, които не са от славянски произход. Освен това тази графична система не се използва пък от много от славянските народи – например поляци, чехи, словаци, хървати, словенци и така нататък. Те пишат на латиница, не пишат на кирилица, което отново е аргумент, че не можем да търсим някаква общност и нещо общо, което да е характерно за всички славянски народи. използвам трибуната на Народното събрание да Ви призова да дадем своя дан на патриотичната идея, да покажем, че българинът има самочувствие, гордост, че не страда от клишета и не страда от измислени политически имперски доктрини, а може да защитава и да отстоява своя национален интерес.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

защо 24 май е Ден на българската писменост и така е коректно да бъде записано, а не на славянската. Аз бих искала да допълня още нещо важно. Ако се обърнем назад в годините, нека да видим как е бил честван този празник не само от институциите и от историците, а и как той е бил възприеман от българския народ. Ако отворим старите албуми и се разровим в Държавния архив и в историческите музеи, ще видим редица, десетки, стотици снимки, по които пише: „Честване на Деня на създателите на българската азбука Св. Св. Кирил и Методий“; „Честване на Деня на българската писменост и на Светите братя Кирил и Методий“. Нека да видим тези фотографии. На тях са заснети многолюдни шествия, манифестации, заснети са гимназиални хорове, ученици, Българската армия, която и по време на войните също е чествала този ден. Ще Ви дам пример и с Първата световна война, когато българските офицери и войници тържествено маршируват по централните улици на Охрид, на Скопие, Ниш, на Тулча именно на този празник. Тогава те честват българската писменост. Затова, уважаеми колеги, аз Ви призовавам и смятам, че да подкрепите това наше предложение е въпрос на чест, на национално достойнство, на национално самочувствие и гордост, които всеки един в тази зала трябва да прояви

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами

На първо място, дебатът за празника на Светите братя Кирил и Методий трудно може да се води в дебата за Кодекса на труда. Това е дебат, който изисква не просто политически аргументи, изисква национални аргументи и е дебат, в който би трябвало да участват не само политическите партии, а би трябвало да участват всички български граждани. Без съмнение, за нас този празник е най-важният български празник и в момента. Неслучайно 30 години след приемането на новата българска Конституция все още стои дебатът: кой е националният празник на България – 3 март или 24 май? И аргументите в тази посока са много. На първо място, това е празник, през който възниква съвременната българска национална идентичност. Още в началото на ХIХ век в Шумен този празник е празнуван като Ден на българската писменост. Ние подкрепяме аргументите на колегите от „Обединени патриоти“, че безспорно този празник е български, той е измислен в България от българите. Впоследствие той е станал празник и на други страни, които пишат на кирилица. Безспорен факт е, че кирилицата е писменост, която е произведена от двора на Цар Симеон Велики, от българската държава. Това е Златният век на българската култура и ако ние разширим дебата за националния празник на България, който вече е конституционен дебат, можем да твърдим, че през този празник ние може да се свържем с нашето средновековно минало, в което България действително е била една от основните геополитически сили на европейския континент. Този празник е консенсусен. Той се празнува и от стари, и от млади – от хора с различна етническа и религиозна идентичност. – безусловно приет от цялото българско общество. Затова нашето настояване е, когато правим такива промени, да потърсим възможност за постигане и на политически консенсус, но и на национално съгласие. Ние ще подкрепим предложението на Патриотите на първо четене, но в периода между първо и второ четене ще настояваме да водим диалог с всички политически сили. В този диалог да участват и обществени организации, да участват и от научната научната общност, за да може в крайна сметка, ако променяме формулировката на празника, да го направим така, че от това да произтече едно национално обединение, а не да разделим българското общество и по линията на този празник. Ние не желаем да постигаме такъв резултат. Нашето желание е, ако правим такава промяна, да я направим осмислено, да я направим със съзнанието на всички последствия от това, защото подобна промяна вероятно би имала и определен международен отзвук, но да го направим заедно, за да можем после да отстояваме правотата си и да нямаме никакви съмнения в нея. Благодаря Ви.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

Вие го подкрепяте, но може би на второ четене ще минат два, три месеца и надали този законопроект ще види второ четене и това трябва Вашите колеги от „Обединени патриоти“ да го знаят. Защото вместо да Ви кажат истината, че не приемат Вашите законопроекти, в момента се играе една игра. Защо в Кодекса на труда? Ами къде другаде бе, господин Биков – тук са официалните празници. Къде другаде може това да се случи? Защо досега Вие не проведохте нужните разговори с отделните институции, за да разберете дали

Други реплики има ли? Няма. Господин Биков – за дуплика. очаквах да чуя, първо, Вашата позиция по този въпрос и, второ, какви са нашите отношения с коалиционните партньори. Със сигурност през този тон, с който направихте репликата, няма да постигнем нищо съществено по този въпрос. Казах, че този дебат не е за Кодекса на труда, защото той е национален дебат. Всеки човек в България има отношение по този въпрос, не само трудещите се, не само безработните, не само партиите и депутатите. Аз лично се запознах със становището на БАН, смятам, че то трябва да бъде уважавано, смятам, че бихме могли да потърсим и други научни позиции, със сигурност такива има, защото БАН няма монопол върху науката. Аз ще Ви припомня, в този смисъл, в този смисъл, без да искам по никакъв начин да обидя БАН, че през края на 40-те и началото на 50-те години БАН твърдеше, че има македонска нация. Днес БАН твърди, че няма македонска нация. Не е в това въпросът. Въпросът е, че това е национално решение, което ние искаме да постигнем с водене на диалог, а не със силово налагане на една или друга позиция, защото не това е начинът да се постигне такова решение.

и се надяваме, че поне ще чуем Вашата позиция до второ четене с нейните аргументи, с които биха могли да ни убедят. Защо подценявате Вашето ораторско майсторство и Вашите аргументи, ако имате такива? Надявам се, че този дебат ще се води с аргументи, а не с нападки и с опити да провалим и този празник, както вече правим с доста празници. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Биков. Други изказвания има ли? Господин Жаблянов, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване е от неформалната група на прогресивните социалисти в българския парламент. Уважаеми колеги, уважаеми вносители от „Обединени патриоти“! Това Ваше предложение е резултат от Вашата гузна съвест, от нищо друго!

от това, което се случва на Югозападната ни граница, се чудите как да си изперете политическите грешки и предателството, което извършихте преди три години, подписвайки един несъстоятелен договор

Второ, предложението по отношение на промяната на наименованието на празника има следния подтекст и ще Ви кажа защо е неприемливо. Неприемливо е, първо, защото празникът възниква като Празник на славянската писменост и култура и ако Вие държите на традицията, и ако държите на историята, няма да променяте наименованията на националните празници в зависимост от това дали имате мнозинство в Народното събрание, или не. Трето, това, което представлява днешната българска азбука. Като всяка световна азбука, тя е универсална и дава много повече възможности за отстояване на българската култура и идентичност пред останалите народи, които я ползват, отколкото, ако решите да правите празника просто един национален празник. Ще Ви дам пример: има редица национални писмености – като арменската например, и други малки писмености, които са живи, но не са световни писмености. Призовавам Ви да се замислите върху този, струва ми се, най-съдържателен аргумент: дали вместо да изпишете веждите на българския патриотизъм и национализъм, няма да си извадим очите, като на Самуиловите войници, сами с копието. Благодаря за вниманието. реплики по изказването на независимия народен представител господин Жаблянов?

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Не можем да оставим настрани такова изказване. Да, преждеговорившият има право да държи такава позиция, защото той беше единственият, който се противопостави на Договора за приятелство, но във всичко останало той не е прав.

Не става въпрос за гузна съвест. Не нашето предложение, а Югославската комунистическа партия и Коминтерна измислиха и наложиха македонската нация. Още един аргумент обаче – повдигането на този въпрос ни дава право да кажем: днес позицията на парламента, на българската изпълнителна власт, на Президентството, на Българската академия на науките е категорична и еднозначна по въпроса за така наречения македонски език и когато ние казваме това, влизаме в противоречието, че в България се пише на славянска азбука. Противоречие – и политическо, и историческо. Ние сами се отказваме от нещо, което исторически и културно принадлежи на нас. Ако се вгледаме в празничните репортажи, коментари и социалните мрежи, свързани с 24-ти май, ние ще видим едно повтарящо се клише: най-българският празник. Само в ритуалните слова, които държат на протокола, които държат на нормата, се използва записаната от Деветото обикновено народно събрание, на 30 април 1990 г. в Кодекса по труда, отречена от реалността, формулировка за славянската писменост. Припомням, че това Девето обикновено народно събрание беше избрано по Конституцията от 1971 г., която остана в историческия жаргон като Живковата Конституция. Това беше Събрание, избрано с над 99% гласували, в което съществуваха две казионни партии – едната от тях, управляваща по силата на чл. 1. И аз задавам въпроса: трябва ли все още да следваме написаното от това последно тоталитарно Събрание? Благодаря

Доцент Михов, изключително сериозен и академичен изказ, с който обаче не казахте простичко защо е целият този разговор. Защото, както и в Комисията, така и сега на колегите от БСП единственият им проблем е какво ще каже Матушка Русь и Коминтерна. Кажете си го простичко, не на толкова академичен език, за да Ви разберат в лявата част от залата. (Частични Благодаря, господин Сиди. Господин Михов, дуплика? Не желаете – приемате несъгласието. Благодаря. Други изказвания има ли? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на внесените законопроекти по Кодекса на труда. Първо подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 054-01-49, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г., който касае

Подлагам на гласуване втория законопроект, свързан с Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители, който е свързан с

И сега подлагам на гласуване последния Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 август 2020 г. Гласували

госпожа Караянчева, с предложение за включване в дневния ред на днешното заседание в края на заседанието, защото остава съвсем малко време до неговия край, да бъде включена точка, която е от такова съществено значение за работата на това Народно събрание. Самата комисия, която се предлага, изисква много повече внимание от нас и най-малкото изисква, госпожо Председател – обръщението ми е към Вас, народните представители да имат раздаден Проекта на решение за създаването на тази временна комисия. Такъв проект не ни е раздаден и да се прави това предложение в края на днешното ни заседание е несериозно и показва още веднъж Вашето несериозно отношение към търсенето на консенсус по една такава тема, каквато е нова Конституция на България. Моля тази точка да не се включва в днешния дневен ред и да бъде предложена за утре или за друг ден, когато ни бъде представен по надлежния ред и проект на решение по нея. Благодаря

Благодаря

Мнозинството не е длъжно да им гласува промените. В крайна сметка накрая се оказа, че мнозинството прави техните промени, защото тях ги няма на работа! А после говорят каква опозиция били! Каква опозиция сте?! Къде са Ви депутатите, за да си гласувате предложенията? Даже Вигенин го няма!

Кой ще мотивира решението и ще ни го изчете? Заповядайте, госпожо Атанасова.

и § 2 от Допълнителните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за разглеждане на Проект на Конституцията на

по трима от всяка парламентарна група и трима нечленуващи в парламентарна група, народни представители, в това число председател и заместник-председател. 4. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва: председател, заместник-председател, членове. 5. Комисията се създава за срок от два месеца.“ Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Зарков, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление, кошмарът „ГЕРБ посяга към Конституцията“ продължава. Той минава в нов етап – в 13,00 ч. непредвидимо внасяте някаква временна комисия. Отсега да кажа: парламентарната група на БСП е твърдо против създаване на такава комисия и няма да участва в нея не с трима, а с нито един представител! Няма да легитимираме този абсурден, вреден и опасен политически ход, с който, за да се спечели малко време на едно изчерпано правителство и мнозинство, се атакуват самите устои на българската държава – нейната Конституция. Такава комисия е ненужна, ненавременна и напълно неприемлива. Тя е ненужна по простата причина, че няма нужда от чисто нова конституция. Неслучайно дори в псевдопроекта, който сте показали, 90% е сега действащата ни Конституция. Тя е ненавременна, защото дори и да има нужда от поправки в Конституцията и по-точно в частта за съдебна власт, която зароди този дебат, те трябва да бъдат направени, първо, по процедурите, които е предвидила самата действаща Конституция – не с временни комисии в последния момент, не със законови поправки в Изборния кодекс, който прокарва възможностите за референдуми, които са конституционно забранени, не с недомлъвки и със скрити политически мотиви, а с ясен дебат, с ясни цели и с широко обществено, експертно и политическо участие. Затова е и неприемлива Комисията, която предлагате. Тя е неприемлива не само за нас, тя ще се окаже и ще разберете, че е неприемлива за много хора. Например, вярвам, че нито един уважаващ себе си юрист, общественик, авторитет няма да се включи в работата на тази комисия. Той няма да иска, те няма да искат да влязат в пошлия политически сценарий, който се предлага. Гражданското общество, хората на площада, хората по протестите, а и хората, които просто наблюдават политическия процес, също няма да одобрят този Ви акт! И се чудите защо? Чудите се защо?! „Ама нали те казаха, че искат конституция, а пък ние като я предлагаме, не я харесват!“ Ще Ви кажа защо! Защото не може правителство, което всекидневно и пред очите на всички погазва както Конституцията, така и законите на страната, да предлага нова конституция. Не може мнозинство, което съсипва всеки нормативен акт, до който се е докоснало, да предлага да атакува фундаменталния ни закон! Не може власт, на която всяко решение се приема на нож, да предлага нов обществен договор. Това е невъзможно! Ако сте наистина искрени в желанието, което декларирахте, за рестарт, за нов подход, за нова политическа култура, ако щете, то трябва да направите едно просто нещо – да подадете оставка, да назначим избори, на тези избори всеки да се изправи със собствените си идеи, включително конституционни, и след изборите да се приемат необходимите решения. Ако продължавате по този път на политическия инат и все по-високи залози, това няма да помогне нито на Вас като политическа сила, нито на Вас като личности! (Реплики като споменах „личности“, чудя се кои са тези от Вас, които имат самочувствието и които просто ще вземат на гърба си тази задача и ще влязат да работят в тази комисия? Кои са тези, които ще я оглавят, за да носят на гърба си този псевдоконституционен проект? Надявам се, че осъзнавате, че върху тях ще се излее цялата мощ на едно справедливо недоволство и те ще бъдат пометени от тази вълна на недоволство. Защото хората знаят какво се случва и знаят какво е решението на политическата криза, която Вие упорито се опитвате да превърнете и в конституционна! Решението е само едно: оставка, избори и най-сетне нормалност, включително и в тази зала.

народни представители. Заявяваме категоричната си позиция срещу внесения Проект за Конституцията. Оставката на бившия министър на правосъдието господин Данаил Кирилов и автор на конституционния проект, който внасяте – по неговото собствено признание, е достатъчно красноречив аргумент за отказ от този проект на неговите собствени автори. Аз не мога да разбера упорството, с което продължавате да предлагате стария текст на нашата Конституция, действащия текст на Конституцията, разместен за нова Конституция! Текст, лишен от преамбюла и от смисъла, който влага в него и в българската държава Конституцията от 1991 г. Това, което предлага мнозинството за текст на Конституцията, не носи нищо – създава хаос между институциите, има конюнктурни, тесни политически цели и намерения, предизвика и настрои срещу себе си цялата професионална общност! Откажете се от този текст! Сега е времето! Не правете парламентарни комисии! Нямате нито обществена, нито професионална подкрепа, нито политическо време за подобен експеримент! Не разрушавайте съществуващия конституционен ред в страната с експериментите, които предприемате! По Ваши собствени признания и по признания на премиера тази стъпка е предприета с тактически цели и съображения без никаква ясна мисъл за цялостна конституционна реформа. Призовавам мнозинството да се откаже от тези деструктивни намерения. Заявявам, че шестимата независими народни представители няма да участват под никаква форма в този наложен от мнозинството дебат!

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към мнозинството в тази зала с едно кратко напомняне, а именно по така внесения проект или както го нарекоха моите колеги, този псевдопроект, псевкоконституция, която Вие внасяте. Обръщам се към мнозинството със следното напомняне, а именно: колеги, във Вашите редици имате уважаван бивш конституционен съдия, който категорично отрече този Ваш така наречен Проект за конституция. Не само това, но епитетите, с които я окачестви, не бяха много приятни за хората, които са съставили Проекта за тази нова Конституция. Така че обърнете внимание в собствените си редици на един многоуважаван бивш конституционен съдия, който си каза мнението и то не беше добро. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ченчев. Още веднъж да напомня, че точката е за временна комисия, така че не се отклонявайте от дебата. Заповядайте, господин Биков.

месец и нещо, два месеца не може да разберете какво предлагаме. В това Народно събрание ние не предлагаме нова Конституция, ние предлагаме процедура, по която да извървим пътя към Великото народно събрание, където с разширената легитимност на 400 депутати да бъде направена конституционна реформа, и то най-вече в частта за съдебната система, за която и Вие сте много активни.

Внушението, че в сегашното Народно събрание ние предлагаме нова Конституция, едва ли не, че то ще приеме новата Конституция е лъжливо. За съжаление, то се повтаря непрестанно и много хора остават с убеждението, че едва ли не след месец-два тук ще приемем нова Конституция. Не е така! Далеч по-сложен е този процес. Ако се стигне до Велико народно събрание, там ще има необходимост да се съберат две трети мнозинство, за да бъдат приети конституционните промени. Това означава постигане на консенсус, който няма как да мине без партия като Българската социалистическа партия, която е сред основните политически сили, както и без останалите партии, които ще бъдат в следващия парламент. Въпросът обаче е, че тук аз чух един сценарий, който според мен ще доведе дотам, че може би няма да бъде приета никаква конституционна реформа. Вие казахте този парламент да не се занимава с този въпрос, да се занимае следващият парламент. Кога ще се занимае следващият парламент и дали изобщо в дневния ред на обществото ще има място за тази тема, ние не можем да кажем в момента. От кого ще търсите подкрепа? Може би от нас, защото пак ще Ви трябва 2/3 мнозинство, за да направите тази конституционна реформа. Всъщност Вие предлагате да не правим нищо. Това предлагате в момента. Предложението да има такава комисия, каквато предлагаме днес, е в нейните рамки ние да търсим диалог не само на политическо ниво, но и на експертно и обществено ниво. Вие сте против това! Против сте свикване на Велико народно събрание, против сте промяна на Конституцията. Но виждаме, че в лявото политическо пространство и по-скоро в обкръжението на президента се твърди, че там имало конституционен проект и ще ми бъде много интересна Вашата реакция, след като от 1991 г. Вие имате последователна позиция в защита на настоящата Конституция, как ще реагирате, когато видите президентския конституционен проект? Той може би ще е съвършен?! Защото се прави вече две години и никой не знае какво се е направило! Може би ще се прави още четири години там! Въпреки че господин Радев най-вероятно няма да спечели втори мандат, но той може да продължи да го прави и след като спре да бъде президент. Това ще се случи, затова ние Ви призоваваме да отговорите на исканията на протестиращите, не на нашите искания. Те искат Велико народно събрание. Европейската комисия, чийто доклад цитирахте всички вчера, твърди, че имаме проблем в съдебната власт. Може ли да се реши този проблем без конституционни промени? Твърди се, че има проблем с прокуратурата. Може ли да се решат тези проблеми без конституционни промени? Някои казват – да, други казват – не. Ние казваме: ние с нашите гласове, с нашата подкрепа, сме готови да Ви осигурим терен, в който тези промени да се осъществят. Вие казвате: не искаме. А ще искате ли нашата подкрепа някога, за такъв тип промени? Затова аз Ви призовавам да не губим времето на хората с абстрактни желания, с абстрактни срокове – някога в някое Народно събрание. Не е вярно, че настоящето Народно събрание не е легитимно. То е далеч по-легитимно от Тридесет и петото народно събрание, което беше избрано само с една бюлетина и което свика последното Велико народно събрание, което пък направи тази Конституция, за която всички ние днес твърдим, че е успешна, след като работи 30 години. Как така то имаше легитимност, а сегашното Народно събрание няма легитимност? Какво означава легитимност? Народното събрание се легитимира според Конституцията и според хората, които са гласували за него. За всеки от нас са гласували хора и това носи легитимност, всичко останало е някаква импровизация на свободна тема. Затова аз Ви призовавам да участвате, не да подкрепите, да участвате в този разговор поне, да дадете своя принос, след като имате идеи по тези въпроси. Ние сме готови на пълен диалог с опозицията, конкретно и с Българската

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, точно новият проект на Конституция, който Вие внесохте тук, е поводът за тази дискусия за формиране на комисия. Ако сте забравили, да припомня, че със сто двайсет и няколко гласа Вие внесохте проект за Конституция, който е, меко казано, скандален. Някои от подписите бяха придружени дори с плажове – да не припомняме тази работа, защото Вие си я знаете. Този проект за Конституция и този проект за комисия – във Ваша полза е да ги оттеглите веднага и да не се занимавате повече с този въпрос. Защото обществото много точно и ясно си каза своите виждания, че нито иска от Вас Конституция, нито иска повече да седите в тази зала. Тази опозиция, която сме ние в момента, много точно и ясно отразяваме вижданията на българските граждани и на протестиращите, които искат едно нещо – да напуснете веднага властта и управлението, да подадете оставка и да се проведат избори, и след това да се решава дали ще я има тази Конституция. (Шум и реплики.) БСП в този разговор, господин Биков, няма да участва и няма нужда да участва, защото пак Ви повтарям и дебело подчертавам, че БСП точно и ясно е чула посланията на българските граждани и се води от тази линия.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Биков, Вие казвате: две години не сме могли да разберем какво внасяте. Сега ми дойде наум една литературна препратка, името на един сборник, разкази на Сароян – внасяте нещо като нищо друго на света. Извинявайте, Конституцията не е мазна хартийка от баничка, която може да се използва за конюнктурни, конкретни политически цели, а именно в случая – тупането на топката и удължаването на мандата. Няма какво да правим, да съучастваме в подобно безчестно политическо деяние. Съжалявам, но още тази вечер ще видите, че това, което правите, начинът, по който го правите, ако си мислите, че протестът е замрял, само чакайте да видите как ще реагират хората тази вечер. Те не искат от Вас Конституция, искат едно простичко нещо – оставка и нови избори. После ще си говорим за бъдещето – когато ГЕРБ ги няма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Симов. Трета реплика – господин Жаблянов.

уважаеми народни представители, уважаеми господин Биков! Аз наблюдавам една много странна еволюция в позицията на ГЕРБ относно предложения проект за Конституция. В самото начало, когато беше публикуван текстът, имаше много ясна позиция на ГЕРБ в защита именно на този текст и в защита на това, че предложеният проект е издържан от гледна точка на всички норми на конституционното творчество. След като мина една седмица, след като се видя каква е реакцията на професионалните среди, на други политически сили и на влиятелни български общественици, Вие свихте конституционния байрак и казахте, че това не е текстът, който предлагате, а всъщност искате да започне един свободен дебат. Да Ви кажа: в Конституцията ясно е записано, ама съвсем ясно, че се внася проект за Конституция и дебатът се води върху конкретен проект, а не по принцип, господин Биков. Това не е академично занимание или семинарно упражнение в някои от университетите. Вие сте внесли проект, който е несъстоятелен, той ясно беше определен като такъв. Президентът каза, че има нещо, но не е много сигурен какво има. И Вие предлагате в тази обстановка да се проведе конституционен дебат?

която е създавана за последните 30 години. Че се провали лежащата и гладната стачка на онези 39 депутати, тогава в онова Народно събрание, заедно с изтъкнатия конституционалист господин Георги Марков.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, ние имаме право да се занимаваме с този въпрос, така както и Вие имате право да се занимавате с този въпрос. Ако Вашето мнение е, че че конституционният въпрос да се отваря само когато БСП има повече от половината депутати в парламента, то това е илюзия. Този въпрос може да се отваря от всеки, който има легитимността да го направи, а ние имаме легитимността на това, че сме и първа политическа сила освен всичко останало. На господин Симов ще кажа, че още преди да е дошло новото Народно събрание, Вие вече тупате топката по този въпрос. И господин Зарков го каза много ясно: дайте оставка, в следващия парламент ще видим. Има един лаф: човекът взе парите и каза ще видим – това предлагате Вие на българските граждани в момента. За господин Жаблянов. Дебатът днес, господин Жаблянов, е дали да има Велико народно събрание, аз го повтарям, той не е за Конституцията. Конституционният дебат ще се води във Великото народно събрание, независимо от това какъв проект ще внесем ние днес. Великото народно събрание ще вземе своето решение и то ще го вземе, пак повтарям, с две трети мнозинство – едва ли ще има партия, която да получи такова мнозинство в следващия велик парламент. Надявам преди всичко, независимо от това дали ние ще доведем успешно докрай нашето желание, да свикаме Велико народно събрание, да направим така, че политическият диалог да бъде възстановен. Според мен Великото народно събрание би могло да бъде инструмент за това, защото политическата криза няма да се реши със следващите парламентарни избори. Тя тогава ще започне и ние отсега трябва да се готвим как ще я преодолеем. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Обръщам се към вносителите. Конституцията не е изчерпана, тя е изчерпателна. Моля, запознайте се с нея и я спазвайте. Отказваме да участваме в сценария за оцеляване на правителството на Борисов. Отказваме да участваме в създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституция на Република Не можем да бъде съучастници в отвличане на вниманието на цялото общество от проблемите, които се задълбочиха чрез управлението на мнозинството, което излъчи кабинетът на Бойко Борисов. Прочетете Доклада на Европейската комисия и се замислете имате ли основание да претендирате да стоите дори още един ден в управлението на страната.

Да се върнем в началото, където започнахте преди няколко месеца – протести с искане за незабавна оставка на Борисов

при което правосъдният тогава министър Данаил Кирилов измисли това нещо, че предлагайки нова Конституция, предлагайки Велико народно събрание, ще даде възможност от два до пет месеца на премиера да оцелее, да няма служебен кабинет и така да стигнем до месец март. Мисля, че с това нещо всеки един в тази зала е съгласен, че е така – чисто времево. Самият премиер каза: на втори септември внасяме 120 гласа

на правното лоби, на научните среди, на всички български граждани – получи своята оценка. Министърът на правосъдието подаде оставка и всички Вие сте съгласни, въпреки че сте го подписали, че този проект не става. И сега правите комисия, която какво да направи? Да направи този проект по-добър, при положение че господин Биков казва, че целта не е Конституция, а целта е Велико народно събрание, че внесеното на 2 септември е покана за разговор.

Тя ще пренаписва текстове, ще прави този проект по-добър от този, който сте внесли? Каква е целта на тази комисия? Вижте, Вие саботирате собствения си премиер, който иска на 2 ноември да има 160 подписа и ако ги няма, да подаде оставка. реплики от ГЕРБ.) Ако ги има, отново да подаде оставка. Сега Вие давате нови два месеца – нови два месеца агония. Ама кого лъжете, колеги? колеги? Нас не можете да ни излъжете! На всички Ви е ясно, защото все пак разбирате за какво става въпрос, че няма как да се самоизлъжете. Медиите и българските граждани също разбират за какво става въпрос. Ами хайде да сложим край на това лъжене, което се опитвате да Госпожо Председател, може би не намирам правилната дума, извинявайте, ако обиждам някой. Но заблуждението, което правите на българското общество, да вървим нататък по дневния ред, който остава на това Народно събрание, очаквайки оставката на правителството и нови избори, а след това да става каквото е писано… Направете си Вашата хронология. Не искате Конституция, а искате Велико народно събрание. В същото време не искате Конституция, а правите комисия, която да прави Конституция. Казвате, че това, което сте внесли, е покана за разговори и че то не струва, грубо казано, а в същото време тази комисия ще трябва да го поправя. Най-големият конституционалист във Вашата група отказва този разговор – отказва да участва, отказва да гласува, отказва да подписва, и Вие сега ни поставяте всички нас… Когато експертът по Конституционно право във Вашата група не се подписва и казва, че не струва, ние сега трябва по някакъв начин да подкрепяме някаква комисия, която да поправя нещо, което е нищо. Тоест това заблуждение, че с тези два месеца тази комисия ще постигне нещо, че ще се направи някакъв проект… Внесли сте нещо, процедурата върви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! При всичкото ни желание да прокараме определен тип политическо говорене и определени политически тези, трябва да уважаваме Конституцията, за която говорим, трябва да уважаваме процедурите в Народното събрание и трябва да говорим поне малко истината. Истината е, че няма вариант за промяна на Конституцията от това Народно която промяна да реши основните проблеми на обществото – тези, които се поставят за съдебна система, за това, което и Вие, колеги, отляво поставяте – за смесването на властите, за липсата на пълно разделение между властите. Нали го поставяте като теза? Ами няма начин сега с обикновено Народно събрание това да се приеме. Това трябва да се приеме с нова Конституция. Държа да отбележа, че от 2013 г. ВМРО неотклонно изповядва тезата, че трябва да има сериозна конституционна промяна и тя минава през Велико народно събрание. Защо? Защото тази конституция, която толкова хвалите – аз не се изненадвам, между другото, че БСП я хвалят, беше направена от бившата за да увековечи максимално дълго нейното влияние. И тя успя. В резултат – всички виждаме на какво ниво на развитие е страната ни. Големият проблем на тази Конституция е, че тя не позволява силно лидерство, тя не позволява сериозни промени. Тя поставя в капана всеки един обществен дебат

държавата. Вие гласувате Вашият нов лидер – да е жив и здрав и да му е честито, да Ви направи депутати, после ще искате да го направите министър-председател и как точно ще му търсите сметка, когато нещо сбърка?! Ами това е порочното в нашата Конституция. Няма разделение на властите – твърдя го категорично. Никога нищо не е непоправимо. Проблемът обаче е, че конституционалистите в онова Велико народно

обрича страната на определен период на политическа нестабилност и никоя политическа партия, която е взела властта, няма да тръгне към такъв дебат. И затова съм сигурен, че ако Вие спечелите утре изборите, последното нещо, което ще Ви хрумне, е да променяте правилата в държавата. Всичко ще си продължава така. След няколко години хората ще се разбунтуват отново, защото системата ще даде дефекта, който дава винаги. Защото днес обвинявате правителството на Борисов в корупция, обаче това правителство дойде, за да смени корумпираното правителство на Тройната коалиция – Вашето правителство. И ето, че системата, а не играчите са важни. Ние трябва да сменим системата! И това го казвам абсолютно убедено. (Реплики от „БСП за България“.) Хората искаха това. Вие подменяте исканията им, като станахте техни политически говорители. Добре, хората станаха по-малко на площадите, накрая съвсем ще спрат да излизат, защото е ясно, че едно политическо статукво иска да се самовъзпроизведе. Това е априори ясно. Искате ужким да чувате гласа на народа, обаче Вие сте против референдуми за най-основните неща, свързани с конституционната реформа. Е как? Защо? Недоумявам! В това отношение дебатът е ясен – ние имаме предложение, което да институционализира този дебат, да бъдат поканени конституционалистите, които да се произнесат, да бъдат поканени гражданите. Задачата обаче е не те да напишат нова Конституция. Моля Ви, справете се с текстовете или поне с един малък учебник по Конституционно право. Задачата не е да напишат нова Конституция, задачата е да кажат въпросите, които стоят пред това Народно събрание. Не са решими от него, не може то да прави такава радикална реформа в съдебната система, не може да промени отношението между властите и затова то трябва да се разпусне и да дойде Велико народно събрание. Е това е задачата, която тази комисия трябва да смели и да ни я докладва тук, в залата, и ние да се произнесем. Разбира се, Вие имате право да продължите да блокирате развитието на държавата още няколко десетилетия и да отказвате конституционна промяна. Ние имаме право да продължим да искаме тази конституционна промяна.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! С удоволствие забелязах, че българинът, освен от футбол и политика, вече разбира и от Конституционно право, при това в дълбочина.

Анна Александрова, Десислава Атанасова, които сме хора горе-долу от едно поколение и сме учили Конституционно право. Независимо от кой точно колектив по Конституционно право са ни писани учебниците, всички са категорични, че нова Конституция се предлага само и тогава при промяна на обществено икономическите или обществено-политическите отношения. ако ние вече сме излезли от икономическия строй, от капитализма и градим уверено строй, наречен условно герберизъм, ами излезте и го заявете това нещо. Ако сме излезли и ще променяме обществено-политическите отношения, дайте да ги заявим тези неща. И затова призовавам именно колегите юристи да излизат и да говорят, а не хора, които не са запознати с правната тематика. Другото, което също така ми се иска да споделя с Вас, е именно мнението на специалистите конституционалисти, които определено говорят, че не трябва да се пипа Конституцията. Кое точно не сме разбрали и кого каним на разговор, при положение че всеки един от видните специалисти конституционалисти заяви, че няма нужда от промяна в Конституцията? Ако има нужда все пак, ако трябва нещо да се променя, мисля, че е възможно и в рамките на това Народно събрание, след като толкова много искаме да променяме например съдебната власт. И затова ще Ви помоля, ако може, в репликите да излязат колегите юристи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДЕТАЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Реплика Реплика – заповядайте господин, Ангелов. Господин Байчев, чухме от Вас и от БСП, че не искате да участвате в такава комисия, не искате Велико народно събрание, не искате промени в Конституцията, защото сегашната Конституция е перфектна и идеална, и така нататък, въпреки че голяма част от протестиращите, и то не само на тези протести, а и преди години, винаги са се изказвали за това, че трябва да има някаква промяна и тази Конституция, колкото и перфектна да е, трябва все пак да отговаря на новите реалности, най-малкото, че сме влезли в Европейския съюз и в НАТО, Но преди малко казахте нещо: специалистите. Тази държава, нашата българска държава, се управлява и се гласува Конституция от Народното събрание, а не от специалистите. И ще Ви припомня един исторически факт, за да не подценявате хората – кой разбирал от Конституционно право, кой не разбирал, кой бил юрист, кой не бил юрист. Ами в първото българско Събрание, когато се гласува Търновската конституция, колко подготвени юристи и конституционалисти е имало? Може би тази Конституция е по-добра от днешната. Така че не делете хората на това дали имат право на мнение по какъв начин трябва да се променят нещата в българската Конституция и какво трябва да съдържа тя. Тук не е въпрос само на това да си добър специалист, да напишеш текста правилно и точно, тук е въпрос на това българското общество, политическите партии да направят така, че в тази Конституция да има заложена самата и демокрация, и кауза, и перспектива на българското общество, а не само чисто правните текстове, написани както трябва да бъдат. Така че, моля Ви се, не дискриминирайте всички останали хора в България, които имат право да говорят за това, че трябва да има промяна в Конституцията и каква промяна да има. Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Втора реплика, заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега Байчев, да, предполагам, че сме учили от подобни учебници, но който и учебник всъщност да вземете – било на професор Борис Спасов, било на професор Емилия Друмева, било на професор Стефан Стойчев, всъщност във всеки един от тях ще откриете, че ако искате да имате решителна реформа на съдебната система, още повече пък промяна на мястото на прокуратурата – дали тя ще бъде отделно, извън съдебната система, извън изпълнителната власт, дали ще премине от съдебната власт в изпълнителната власт, това е доста съществена промяна, която

преместването на един орган на съдебната власт – тогава точно ставаше въпрос за прокуратурата, от съдебната в изпълнителната власт, е промяна на формата на държавното управление, която промяна на формата на държавното управление изисква свикването на Ако смятаме, че имаме и по-сериозни проблеми в съдебната система, които се простират вече не само върху прокуратурата, но примерно и върху инстанционността,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Започвам по реда на репликите. Уважаеми господин Ангелов, цитирам Ви: „Хората са искали някакви промени“ съжалявам много, но при положение че дори Вие не сте успели да идентифицирате проблемите, сега да правим комисия и тепърва да започваме да ги идентифицираме и набелязваме е, меко казано, несериозно. А що се отнася до Конституцията, да Ви припомня, че именно благодарение на тази Конституция България беше приета в Европейския съюз и в НАТО. Така че това е добра и действаща Конституция. На господин Митев ще кажа следното. Господин Митев, съгласен съм донякъде с Вас, но продължавам да твърдя – всеки един дебат, който предстои, нека да се води от хора, които разбират от това, имат понятие, за да може все пак да бъде формулирано пред съответното Народно събрание какво точно ще се прави, какви промени се предлагат и едва тогава да се пристъпва към някакви други стъпки – след обсъждане между политическите сили. Не просто да настояваме на всяка цена да има промяна в Конституцията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Понеже някои от колегите от ГЕРБ в началото на този дебат говореха, че всъщност днес говорим не за приемането на Проекта за нова Конституция, за свикване на Велико народно събрание, а най-вече за процедура, която ние от БСП не сме разбрали. Да си зададем въпроса: за каква процедура става въпрос? Когато говорим за процедура, да си зададем още два въпроса. Защо сега се предприемат тези действия? Струва ми се, че тук отговорът е очевидно еднозначен за всички в тази зала, а и за хората, които са извън нея. Целта на тази процедура, както каза колегата от ГЕРБ, е, че желанието на премиера и на мнозинството в залата е да спечели още малко политическо време. Ако това не беше така, тази процедура щеше да стартира в началото на този мандат – най-малкото защото ако паметта не ме лъже, ние се намираме в третия управленски мандат на ГЕРБ. Чудя се: сега ли трябваше – в края на третия мандат, премиерът да разбере, че Конституцията му е виновна за несгодите в неговото и във Вашето управление, господа от ГЕРБ? Вторият въпрос, на който трябва да си отговорим, когато става въпрос за процедурата, е: защо се прави по този начин? Мъдри хора преди нас предишни състави на Народното събрание – са разбрали, че съществото на тази процедура, която е предвидена в действащата Конституция, изисква проектът на тази Конституция да бъде подкрепен от две трети от народните представители. Това предполага много широка подкрепа – подкрепа не само от членовете на Народното събрание, но и от гражданските и неправителствените организации извън тази сграда! Това предполага в този дебат, в намирането на този консенсус за този проект на Конституция, който Вие искате да осъществите, подкрепата на тези хора отвън, които в последните години работиха много усърдно! Защото има поне няколко неправителствени организации, които работиха няколко години подред много усърдно по промени в Конституцията, отчитайки всички бележки на различни международни организации по тази тема! Очевидно обаче този дебат не се търси. Този консенсус, който е предвиден в действащата Конституция, няма значение за Вас, колеги от ГЕРБ. И накрая – наистина се учудвам на самочувствието, с което внасяте Проект за нова Конституция! Внася се по предложение на премиера, който е пример за това как всеки ден може да бъде потъпквана действащата Конституция. Кажете ми: има ли друга страна в Европа, и понеже става въпрос за предложение на Гражданите за европейско развитие на България, чували ли сте за случай, в който Европейският парламент да е поискал изслушване на председателя на Комисията на Европейския съюз, да извика госпожа Урсула фон дер Лайен и тя да откаже да се яви, за да отговаря на въпроси само защото въпросите са зададени от опозицията или защото заседанието е свикано по искане на опозицията в Парламента?! Няма такъв случай в Европа и в Европейския парламент! Понеже се намираме в края на заседанието и виждам, че залата не е пълна – очевидно няма интерес и от управляващите към

Има ли още изказвания? Не виждам. Процедура по удължаване ще има ли?

Колеги, защо напускате залата? Искате поименна проверка. Имаме още девет минути – гласуването ще бъде утре при това положение.

Временната комисия обсъжда и анализира Проекта на Конституцията на Република България и предлага конкретни предложения за промени в него. …“ – Дотук, защото после трябва да гласуваме и броя на членовете. Това ще предстои да гласуваме. Започвам поименната проверка.

Колеги, нямаме кворум – 105 човека. Ще продължим утре.